(HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Izvješće o poduzetim mjerama u vezi s onečišćenjem zraka iz rafinerije nafte Sisak u razdoblju 2004. do veljače 2007. Po Po zaključku Hrvatskog sabora izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačka županija i grad Sisak. Materijale ste primili u pretince, a raspravu je proveo Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ministrica gospođa Marina Matulović Dropulić, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite! Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo. Pa eto, ja ću vrlo kratko jer ste izvješća dobili, a danas smo isto tako dosta raspravljali na Odboru za prostorno uređenje. Ali mislim da je bitno za reći da jedan od najvažnijih dijelova Vladinog programa našeg rada je bilo unapređenje zaštite okoliša i efikasnije upravljanje eko sustavima. Zbog toga smo morali i napraviti određeni program mjera, napravili smo kratkoročne i dugoročne mjere i na temelju toga utvrdili da naravno moramo donijeti i normativne akte. Napravili smo i Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu, petnaest podzakonskih propisa za zrak i četrnaest podzakonskih propisa za otpad, tako da bi mogli točno znati tko je za što odgovoran i tko mora obavljati određene poslove, tako da je točno posao podijeljen na lokalnoj razini, na regionalnoj i na državnoj upravi. I isto tako, najvažnije od svega zapravo da su velike obveze prema onima koji to zagađenje i naprave a to je onaj proizvođač odnosno operater osim dodatne, osim one svoje obveze ono što smo definirali na temelju i europskih direktiva je onečišćivač plaća. Prema tome, to mora se rješavati na takav način ali oni isto tako moraju izvršavati sve svoje obveze koje su im tim zakonima i podzakonskim aktima i propisane. U Sisku situacija nije dobra i mi smo na temelju vašeg zahtjeva i napravili izvješće o stanju zraka u Sisku. Međutim, moramo raditi bitnu razliku između centra grada Siska i prostora Galdovo, znači Galdovo onaj prostor koji se nalazi odnosno Caprag koji se nalazi uz samu rafineriju. Kao što znate 2004. godine postavljena je stanica za mjerenje kakvoće zraka u Sisku a sada je postavljena i stanica za mjerenje kakvoće zraka u Capragu tako da se može svakim danom provjeravati i svakim satom kakva je situacija sa ispuštanjem ovih opasnih tvari. Jasno da je u gradu Sisku i dalje zrak sva sreća I. kategorije, međutim u Capragu je zrak III. kategorije što nije dobro i što se mora u svakom slučaju spriječiti i napraviti sve da bi se zrak bitno poboljšao. Međutim, ono što je potrebno reći jest da je INA najveći zagađivač u gradu Sisku ali je važno reći i to da utjecaj imaju i "Herbos", i Termoelektrana i ostali subjekti kao i u ostalim gradovima koji se bave određenim proizvodnjama. Međutim, ipak velim INA je najveći zagađivač. I na početku mandata ove Vlade mi smo snimili stanje, utvrdili kakvi su problemi u pojedinim dijelovima Hrvatske pa tako naročito u Sisku, Kutini i na nekim drugim još lokacijama predložili Vladi Republike Hrvatske donošenje zaključka koji je Vlada i prihvatila i donijela 15. srpnja 2004. godine gdje smo obvezali INA-u da napravi program kompletne rekonstrukcije i sanacije rafinerije. Naime, sanacioni program je bio napravljen i 2000. godine, međutim on se jednostavno nije ostvarivao. 2003. godine napravljena je revizija tog sanacionog programa, međutim ni to nije se izvršavalo do ovog programa kojeg koji je Vlada zatražila da se napravi od strane INA-e. INA je svoj posao odradila, napravila je program, mi smo na program da sada ne duljim točno kada i što Ministarstvo gospodarstva i naše ministarstvo dali suglasnost i oni su mogli započeti sa radovima na rekonstrukciji svojih postrojenja. Međutim, i tamo treba dijeliti posao na dva dijela. Jedno su kratkoročne mjere a drugo su dugoročne mjere. Kratkoročne mjere su jedno vrijeme bile vrlo veliki problem jer su oni jednostavno nisu dovoljno održavali svoja postrojenja i događale su se pojedine incidentne situacije gdje je onda naravno trebalo intervenirati. Ono što je naša inspekcija stvarno napravila to je da im je točno dala program toga da to prati izvršavanje tih zadataka i mjera koje je propisala oko velim tog održavanja i kratkoročnih mjera neprestano i oni to stvarno i izvršavaju. dali smo vam kompletan podatak kada će se koje postrojenje napraviti, izgraditi i kada će se priključiti pojedini dijelovi postrojenja na na primjer Klaus. Sigurni smo da će to biti gotovo u 8. mjesecu ove godine jer točno je da nisu počeli na vrijeme onako kako su u programu napravili ali tu je bio problem. Ja njih ne branim, međutim treba reći ono što je, međunarodni natječaj. Međunarodni natječaj je dva puta propadao, komisija je dva puta dva puta taj natječaj poništavala. Na kraju su uspjeli ugovoriti radove. Radovi se rade. I ono što je važno reći za sve te radove postoje i sve tako da se zaista taj posao odvija onako kako bi se trebao odvijati. Međutim, kako to sve skupa nije počelo na vrijeme jasno je da niti se do kraja 2009. godine kako je to bilo predviđeno ne može kompletan posao završiti, on će se završiti do kraja 2011. godine i mi smo sigurni pošto je već projektna dokumentacija napravljena, pošto je već i raspisan natječaj za određene one radove i za ove ostale stvari, ne samo za Klaus jer Klasu se stvarno i radi. Sigurni smo da će to biti i izvršeno. Što se tiče inspekcijskih mjera tu treba raditi dvije, zapravo treba shvatiti da je u prvom redu prema našem Zakonu o zaštiti zraka točno se zna za što je zadužena jedinica lokalne samouprave, za što je zadužena županija, što oni moraju napraviti, kada nastupa eko stožer a kada nastupa naša inspekcija. Inspekcija je vrlo, zapravo puno puta na samoj lokaciji. Oni su u 2006. i 2007. godini bili petnaest puta tamo. Ja moram reći da mi nemamo dovoljno inspektora da bi imali jednog inspektora isključivo za rafineriju i da bi mogao intervenirati u svakom času, međutim nije ni potrebno da oni interveniraju u svakom času jer ovo kako se kaže sada da pošto smo mi ovu stanicu postavili 2004. godine, ona je proradila 2005. godine i danas naši građani mogu vidjeti na displayu točno u svakom času kakav je zrak, događa se da u jednom času se pojavljuju ti pikovi i to je onih ko što smo danas isto čuli da se govori o 100 puta da se to dogodilo, to je točno. Da su se ti pikovi pojavili. Međutim pikovi se pojavljuju iz različitih razloga. A najčešći razlog je taj da se uključi jedno postrojenje, da se pojavi taj pik koji traje jedan sat i nakon toga on nestaje. U tom slučaju kad znamo točno pošto i mi imamo direktnu vezu i pratimo to stanje, kad se zna da je situacija takva i da se smirilo to to nakon sat vremena više inspekcija nema razloga odlaziti na teren. Međutim ako se događaju incidentne situacije kao što se dogodilo 2006. godine 6 puta naravno da je inspekcija bila tamo cijelo vrijeme i prisutna i u, i obavljala svoj posao. Kao što sam već rekla problem je jedan u održavanju postrojenja. Drugi problem je u velikim investicijskim radovima i u kompletnoj rekonstrukciji znači tim dugoročnim radovima, rekonstrukciji kompletnog postrojenja. I ono što mislim da je napravljeno stvarno dobro to je da se INA-u dovelo u stanje da oni reagiraju na sve ono što im inspekcija zada i sve mjere koje im propiše. Oni su čak proveli i određeno obučavanje ljudi. Mi smo zajedno s njima taj dio posla odrađivali tako da mislimo da je situacija danas puno bolja nego što je bila ali još uvijek ne dobra i nezadovoljavajuća i nismo još uvijek naravno zadovoljni sa kvalitetom zraka u tom dijelu Siska. Sigurno je da će se situacija bitno promijeniti kada sve bude gotovo ali već i ove godine u osmom mjesecu bit će puno bolje kad se postrojenja spoje na «klaus» i kad taj uređaj za odsumporavanje stvarno će djelovati na jedan potpuno drugačiji način. Važno je da je krajem 2004. godine donešena odluka da u INA-u koju, na kojoj smo posebno inzistirali da Sisak dobije prioritet. Vi ste i danas, oni koji su bili na Odboru mogli i čuti da je u rafineriji u Rijeci da se za «klaus» tek sada raspisuje, raspisuje natječaj. Evo hvala Bogu u Sisku se izvode radovi i bit će završeni u osmom, u Mi smo vam dali tu kompletno izvješće oko rada naše inspekcije. Činjenica je da nismo pratili po danima. Da nismo dali izvješće po danima iako pratimo po danima, rekla sam i zbog čega. Radi toga jer se ti pikovi događaju i nakon toga i nestaju, ovi, ove odluke su strahovito puno značile jer su se konačno i INA počela ponašati onako kako bi se trebao ponašati svatko tko ima ovakva postrojenja i tko mora osigurati ljudima čisti zrak. Prema tome dali smo tu ocjenu stanja, rekli smo sve što smo napravili. Što će napraviti INA. Nažalost u ovom izvješću niste dobili kompletno zdravstveno izvješće izvješće koje je trebalo biti. Međutim ono nije gotovo. Ministarstvo zdravstva je dalo preliminarno izvješće. Preliminarno izvješće koje je uspjelo dobiti od Zavoda za zaštitu zdravlja županijskog koje to prati i Državnog zavoda međutim konačno izvješće ćemo dobiti do kraja ove godine jer statistika je statistika. Mi od statistike zapravo oni od statistike jednostavno ne mogu dobiti sve, sve pokazatelje. Ali pošto oni rade i terenska istraživanja vi ste zbog toga mogli dobiti ovo preliminarno izvješće koje kaže kakva je situacija što se tiče zdravlja u, na području Siska. Činjenica je da nije dobra, ali je isto tako istina da nije niti najgora u Hrvatskoj i da imamo neka područja što se zdravstva tiče i što se tiče oboljenja situacija nažalost još gora. Prema tome mi i na tim područjima poduzimamo potrebne korake i potrebne mjere da se što prije promijeni kvaliteta zraka ali jasno je da kroz tako dugi period dok je to radilo znači od 1927. godine ili koje do danas tek sada se ozbiljni zahvati na tom postrojenju i događaju. Naravno da je INA kriva zbog čega je došlo uopće do ovakve situacije. Jasno je da oni moraju taj posao i odraditi a mi ćemo probati napraviti sve da se taj rok što više skrati i da ljudi što prije dobe čisti, čisti zrak. Mi smo vam predložili i prijedlog zaključaka. Što se tiče prvog zaključka rekli smo jasno tko sve mora sudjelovati u jednoj radnoj skupini koju bi mi imenovali da bi pratila cijelo, taj cjelokupni rad. Udruga «Eko Sisak» je predložila da i njihov jedan član bude u toj radnoj skupini. Prema tome mi nemamo ništa protiv toga i možemo predložiti da osim ovih ministarstava i institucija koje su vam grada Siska, županije koji su vam ovdje naznačeni da bude i jedan član te udruge. Drugo, dali smo zadatak INA-i što sve treba napraviti i to je njihov posao. Naravno da će i ta skupina a i mi pratiti izvršenje tih zaključaka. Isto tako predložili smo i da se ostali onečišćivaći koji se nalaze na području Siska da naprave sve da se i da naprave programe i da naprave sve ono što bi trebali napraviti da bi mi mogli vidjeti kao što je na primjer Hervos koji je izvršio koji je izvršio već rekonstrukciju svojeg postrojenja koji se sad nalazi u probnom pogonu i ako bude sve u redu naravno da će dobiti i uporabnu dozvolu. I termoelektrana u, u Sisku koji ide u rekonstrukciju. HEP je napravio svoj program. Oni su i izradili kompletnu projektnu dokumentaciju. Kreću u izgradnju još jednog bloka jer im je ovaj premali i spajaju sve na plin kako bi i zrak iz te termoelektrane bio onakav kakav bi trebao biti. Isto tako prijedlog vam je zaključaka da Ministarstvo zdravstva mora završiti ta, to izvješće putem ovih zakona za javno zdravstvo i njih ćemo probati se dogovoriti i ministar je isto tako već u par navrata urgirao da to ne bude do kraja 2007. godine ko što ovdje piše nego da probamo ta izvješća dobiti što ranije kako bi se ranije i tu moglo djelovati. I zadnji zaključak koji obvezuje nas i grad Sisak i županiju da se svakih 6 mjeseci podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske, mi ćemo isto tako i taj, to danas to danas je na odboru zaključeno da bi trebalo i odboru dati to izvješće i mi ćemo naravno i odboru takvo izvješće dostavljati. Danas je bilo diskusije i oko zaštite bilja, na samoj zaštiti šuma, na samom odboru i naravno da ćemo i tu probati napraviti i sve. Međutim, ovo izvješće je govorilo o onečišćenju zraka koji jasno ima utjecaja kako na ljude tako i na biljni i životinjski svijet. Eto, hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša. Predstavnik odbora poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice, kolege i kolegice zastupnici. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao matično tijelo razmotrio je izvješće o poduzetim mjerama u vezi s narušenjem zraka iz rafinerije nafte Sisak za razdoblje 2004., 2007. i pored toga je razmotrio također izvješća o poduzetim mjerama glede zaštite zraka koja su dostavita od Grada Siska i županije Sisačko-moslavačke. U raspravi na odboru iznijet je prijedlog da se u radnu skupinu koja će imenovati Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva radi kontinuiranog praćenja poboljšanja kakvoće zraka na području Grada Siska i dinamike radova na modernizaciji postrojenja rafinerije u Sisku pored predloženih uključe i predstavnici eko udruge sisačka “Eko“ udruga što je i ministrica Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša kao predstavnik Vlade Republike Hrvatske prihvatila. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka. Prihvaća se izvješće o poduzetim mjerama u vezi s onečišćenjem zraka iz rafinerije nafte Sisak za razdoblje 2004., 2007. godine sa predloženim mjerama. drugi zaključak da se obveže Vlada da svakim 6 mjeseci a u iznimnim slučajevima i u kraćem roku dostavlja odboru za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Hrvatskog sabora izvješće o rezultatima provedbe predloženih mjera.

Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolege i kolegice. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice cijeni da je izvješće o poduzetim mjerama u svezi s onečišćenjem zraka iz rafinerije nafte Sisak za razdoblje 2004. do veljače 2007. koji nam je dostavila Vlada vrlo kvalitetno izvješće koje ćemo prihvaćanje tog izvješća mi članovi kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i podržati. Moram istaći u ime nas zastupnika iz HDZ-a da je to izvješće napravito s dva aspekta. Ono sadrži jedan ekološki aspekt u kojem je dana ocjena stanja kvalitete zraka u Sisku za period 2004., 2006. Zatim je dat pregled mjera inspekcije zaštite okoliša također za to razdoblje. Slijedeće je dat program modernizacije rafinerije nafte Sisak sa kratkoročnim mjerama i dugoročnim mjerama realizacije tog programa, a što se tiče ovog zdravstvenog pristupa dana je epidemiološka analiza pojavnosti raka u Sisku za period 2005. do 2007. s time da tu dijelimo iznešeno mišljenje ministrice da je to jedno preliminarno mišljenje koje na temelju raspoloživih podataka i statistike koja se vode u našim zdravstvenim organima i statističkim institucijama. Evo možemo doći i do tih zaključaka. I na koncu ovo izvješće sadrži i prijedlog mjera koje će poduzeti državne institucije radi poboljšanja kvalitete zraka u Sisku. Dozvolite mi samo nekoliko riječi glede ocjene postojećeg stanja kvalitete zraka u Sisku. Ovdje je već iznijeto sa ove govornice, ministrica je iznijela da je situacija u Sisku za istinu složena i teška. Naravno, odnosi se to samo na pojedine momente i trenutke kada evo iz postojećih industrijskih pogona, a hvala Bogu Sisak je pravi industrijski grad sa velikom i snažnom industrijom. Kao što znate tamo radi i egzistira INA – industrija nafte Sisak, termo elektrana Sisak, Herbos, Segestica, Energo Sisak, Valjaonica cijevi, a i neki drugi koji ovdje nisu spomenuti. U ocjeni postojećeg stanja naše ministarstvo je istaklo, a za istinu je to i tako da polazeći od odredbi našeg Zakona o zaštiti okoliša mi možemo razgovarati o odgovornosti glede zaštite zraka, odnosno okoliša svagdje u Hrvatskoj, a ne samo u Sisku. To je na prvom mjestu onaj koji proizvodi takva onečišćenja bilo zraka, zemljišta, vode ili bilo čega, a u ovom slučaju je to rafinerija Sisak. Iza njega po odgovornosti dolazi Grad Sisak, županija Sisak, a tek po tome državne institucije, odnosno naše ministarstvo i inspekcije rada i Vlada Republike Hrvatske koji su zaduženi za onaj dio provođenja zakona kojim je zakonom izričito stavit u nadležnost. Ja bih evo poslužio se podacima koji u ovom izvješću stoje glede ocjene postojećeg stanja gdje je navedeno na temelju rezultata ispitivanja na mjernoj stanici u Capragu za razdoblju 2004. do 2006. godine pa su mjerenja benzena pokazala da je srednja godišnja vrijednost koncentracije benzena u 2004. bila 7 i pol mikrograma po metru kubnom, u 2005. 3,37 u 2006. godini 5,4. Iz toga se može zaključiti da je kakvoća zraka u Capragu glede benzena druge kategorije. Međutim razmatrajući i ove ostale parametre za sumporovodik, sumporodioksid mi moramo uvažavati da su to prosječne vrijednosti date za taj period, da to nije ocjena onih trenutnih stanja koja se zateknu u zraku i onečišćenju zraka koji se dešavaju kod halvarija ili kod takvim meteoroloških prilika kad je moguće da se iz rada tih postrojenja, svih postrojenja evo koji to rade stvore takve koncentracije zraka da zrak postane treće kategorije. Pa evo i za neke parametre takve situacije se u Sisku dešavaju. Stoga mi držimo da se moraju i dalje poduzeti između ostalog i inspekcijske mjere. U ovom izvješću su vrlo detaljno opisane. Mi cijenimo da je naša inspekcija kvalitetno obavila svoj rad, gotovo odlično bih rekao, od onoga trenutka kad je ovaj Hrvatski sabor donio Zakon o zaštiti okoliša i kada su odredbama tog zakona date vrlo široke ovlasti našoj inspekciji na raspolaganje, ona je odgovarajuće mjere i poduzimala. Drugo što također moram u ime nas iz kluba HDZ-a istači da se iz izvješća može zaključiti da program modernizacije Rafinerije Sisak je za istinu pravi kvalitetni program, jer se odustalo od tih, ja ću reći bivših improvizacija pa se stalno tvrdilo evo mi smo napravili program, pa krenit ćemo, pa ćemo popraviti ovo postrojenje, pa ćemo popraviti ono postrojenje, a zapravo sredstava za modernizaciju i otklanjanje teškoća u proizvodnji je li nije bilo jer su ta sredstva odlazila na druge programe u okviru te firme. Međutim za realizaciju ove prve etape evo danas smo informirani da je osigurano 150 milijuna eura u kojoj će se na prvom mjestu urediti i popraviti ona postrojenja iz kojih je istjecao sumporovodik i sumporodioksid, a promjenom načina proizvodnje goriva, tj. neće se upotrebljavati gorivo koje sadrži više od 1% u sebi sumpora također će se postići određena kvaliteta zraka. Drugi program, dugoročni program kojeg je i ministrica ovdje napomenula odnosi se na kompletnu rekonstrukciju rafinerije Sisak, ali isto tako i Rafinerije Rijeka gdje se planira uložiti preko milijardu i 100 milijuna. istaći da mi raspravljajući o Sisku moramo se i zalažemo se za proizvodnju druge kvalitete goriva, kvalitete koja će biti jednaka standardima u Europskoj uniji. Jer na taj način ćemo riješiti, velikim dijelom riješiti i pitanje onečišćenja zraka kojeg proizvode, kao što znate automobili i sva ona, sva ona, svi oni uređaji koji koriste benzin kao pogonsko gorivo. I na kraju bih istakao da su nam predložene kvalitetne mjere koje će naše Ministarstvo zaštite okoliša, Ministarstvo gospodarstva, što mi je jako drago da je i ono uključeno sada u rješavanje te problematike, Ministarstvo zdravstva i ostali poduzeti u narednom periodu, jer mi stojimo na stanovištu da se kvaliteta zraka građanima Siska, kao i svim ostalim građanima Siska treba treba osigurati i da svatko od nas u Republici Hrvatskoj u mjestu gdje živi i boravi ima na raspolaganju kvalitetu zraka prvi kategorije. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati usvajanje ovoga izvješća i mjera koje su predložene uz ovo izvješće. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, poštovani zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Naravno da mnogo lakše nego prije dva mjeseca danas razgovaramo o temi zagađenja i onečišćenja zraka u Sisku. Naprosto zato što je stvar ipak uozbiljena ovim izvješćem i očigledno je da su se neke stvari morale događati u gradu Sisku i oko njega da bismo shvatili zapravo i dimenzije ugroze koja u tom gradu prijeti ljudima. A imali smo prilike čuti ne samo ljudima nego i biljkama, ono čega u ovom izvješću nema, a o čemu se neke kolege govorili, upozoravali. ovo izvješće prihvaćamo tek kao prvi korak, kao inicijalni materijal od kojega valja poći u daljnjoj obvezi koju Vlada i svi oni koji su odgovorni za takvo stanje u gradu Sisku trebaju imati prema ovom Saboru, prema javnosti, prvenstveno prema građanima Siska. Popis mjera koji se ovdje daje ukazuje na to da se sagledava dugoročnost rješenja problema, dakle očigledno nema ničega što bi moglo dovesti do promptnog, brzog ili hitnog saniranja stanja ukoliko ne zatvorimo svu tu industriju, a mislim da to nije alternativa koju bi bilo tko podržao. Na žalost, razgovarali smo i o tome da je povijest zagađenja u gradu Sisku preduga. Desetljeća neodgovornog odnosa prema okolišu su prisutni u Sisku u većoj mjeri nego u nekom drugom od gradova Hrvatske. Oni su posljedica rekao bih jedne opće u svijetu nedovoljno snažne osjetljivosti spram ekoloških problema do prije 20-tak godina s jedne strane. S druge strane jednog rekao bih političkog ideološkog stava koji je u čađavim dimnjacima vidio prosperitet i napredak. No, stvari su se … promijenile i očuvanje okoliša od sredine 70-tih godina postaje jedno od najvažnijih pitanja koja se uopće postavljaju na globalnom nivou. No, očigledno da ono što se prije 30 godina shvatilo u svijetu je trebalo predugo vremena da postane i top tema da tako kažem u hrvatskim prigodama iako građani Siska već desetak godina snažno upozoravaju na problem onečišćenja okoliša na kojega su možda nešto manje bučno reagirali iz jednostavnog razloga što u tom opustošenom gradu su se bojali za svoja radna mjesta. Sjećam se da je ranih 90-gih godina svako malo netko izlazio sa studijama ove ili one banke, ove ili one institucije koje su predviđale npr. zatvaranje rafinerije i pretvaranje u skladište. Što se dogodilo za željezarom već je znano. Od 17 tisuća zaposlenih došlo se na tisuću i 700, sada i manje, tisuću i 200 zaposlenih. Grad koji je u svakom pogledu kolaborirao znači u ekonomskom, socijalnom smislu si nije mogao dozvoliti pa ja rekao bih i po cijenu ugroze zdravlja svojih stanovnika čuvao komadić kruha koji se još mogao naći u toj industriji u gradu Sisku. Ovo je možda dobra prigoda da osvijestimo problem koji je ovako evidentno snažno prisutan u Sisku kao problem Hrvatske, cijele zemlje i cijeloga društva, da osvijestimo potrebu da naš razvoj u budućnosti temeljimo na tehnologijama koje neće ugrožavati ljudsko zdravlje. Da ta odgovornost, evo vidjeli smo i nakon Karlovačke pivovare koja je bukvalno dovela do smrti, a kako i na koji način ta tehnologija zastarjela, nemoderna, prastara uništava i ugrožava zdravlje ljudi, da ne dobije ulaznicu za Hrvatsku pa makar morali i sporije ići sa razvojem nego što bismo to priželjkivali. Ne smije cijena razvoja biti upropašten okoliš i ugroženo zdravlje ljudi. To je poruka Siska cijeloj Hrvatskoj. Gledajući ovo izvješće pobrojane su mjere, pobrojani su ključni potencijalni zagađivači iako je ono ograničeno isključivo na onečišćenje zraka u rafineriji u jednom kraćem razdoblju, dakle ono precizno govori o tome što je smisao, ali ozbiljniju studiju bismo očekivali i predlažem gospođo ministrice da se do kraja mandata to napravi, imate za to potencijal i kada je riječ o drugim potencijalnim ili stvarnim već znademo zagađivačima od kojih su sasvim sigurno vrlo problematični i opasni za građane Siska "Herbos" sa svojom kemijskom industrijom iako je proizvodnja pesticida odavno tamo prestala, prestala, ali se proizvode sredstva koja su itekako opasna ugrožavajući zdravlje. Mogu ugroziti zdravlje ljudi ako je riječ o tehnologiji koja se ne kontrolira i ako se proizvodnja ne organizira na odgovoran način i iz činjenice da je upravo u "Herbosu" otvorena nova spalionica za koju Sisčani zapravo ne znaju za koga spaljuje i što spaljuje. Tim više ako se gleda mikro lokacija "Herbosa" on je vrlo neugodno postavljen u odnosu na grad Sisak. On se nalazi u sjevernom dijelu grada za razliku od rafinerije, željezare, termoelektrane koje su pozicionirane jugoistočno od ovih najnapučenijih dijelova grada pa je ruža vjetrova takva da se manje osjeća zagađenje u samom središtu Siska ili sjevernim dijelovima. Zato je "Herbos" posebno čini mi se, treba posebno biti opserviran od strane inspekcije i građanima Siska redovito se trebaju prezentirati svi relevantni podaci kada je riječ o tom zagađivaču. Termoelektrana sa svojom tehnologijom koja je bila moderna prije 25 godina, očigledno s obzirom da je i mazutara, s obzirom da je vršna itd. ne može više udovoljavati niti minimalnim ekološkim standardima. Treba vidjeti kako funkcioniraju banijske šume pa će biti jasno da su kisele kiše odavno ostavile traga upravo ja bih rekao možda i ponajviše zbog termoelektraninih dimnjaka i nekadašnjih dimnjaka željezare koji više na žalost ili na sreću sada već treba razmisliti što govorimo, ne rade. Što bih u vezi ovoga izvješća želio posebno reći? Ne bi bilo dobro da povijemo šiju bez obzira na političko opredjeljenje pred evidentnom odgovornošću INA-e naše najveće kompanije. INA je negdje 2000. godine dobila slobodu da sama formira cijene, da joj nitko ne uzima njezinu dobit upravo s ciljem i s nakanom da tu dobit koju joj država nije uzimala, investira, odnosno reinvestira i da se kao prioritetna zadaća ide u modernizaciju i jedne i druge rafinerije. Cijeli taj proces modernizacije na žalost traje predugo i ministrica je to ovdje spomenula. Ne samo da traje nedopustivo dugo, ne samo da su se svakih godinu ili dvije dana mijenjali planovi, ne samo da su se u vezi s tim mijenjali iznosi potrebni od 300 milijona dolara se došlo do preko milijardu. teško se oteti dojmu da kao što je to i danas u raspravi u saborskom odboru bilo riječi da je očigledno netko obmanjivao i ovaj Sabor i javnost u Hrvatskoj nudeći rješenja koja valjda nisu bila optimalna. Kad ih se sad pita zašto niste išli u proces rekonstrukcije modernizacije 2003. kako ste to trebali, onda su onda rekli e pa zato što to nije bilo dovoljno novaca i nije bio dobar projekt. Pa nije ga nitko radio drugi, nego stručnjaci INA-e. Nema opravdanja za takvo ponašanje i ja bih volio da ovaj Sabor na neki način jasno iskaže i upozori na odgovornost INA-e bez obzira čije je ona vlasništvo bila i odgovornost uprave INA-e za takvo stanje. To je minimalno što možemo učiniti. Ovdje se izvješćuju navodi da je 2004. godine upravo temeljem inspekcijskoga nalaza zatraženo, zabranjeno kaže rafineriji Sisak da provede, da provedbe kratkoročnih i dugoročnih mjera itd. da prerađuje u tehnološkom procesu sirovu naftu sa sadržajem sumpora većim od 1%. I šta onda? I šta se desilo? Ništa. Ništa se nije desilo. Pa ne možemo mi, pa to je već malo podcjenjivanje i države jednostavno preći preko toga da se nalazi i obvezujuće odluke koje su došle od strane države jednostavno ovako prebrišu da bi netko ostvario veću dobit. Mene su kao gradonačelnika uvjeravali u INA-i da je to strašno komplicirana stvar preći sa visokosumporne nafte sa 1 i pol posto niskosumpornu naftu ili laku, light naftu, da je to pitanje dobave, nabave, ovoga i onoga, transporta itd. Sad imamo informaciju da se prerađuje nafta sa manje od 1%. Kako je to sad moguće, a nije bilo moguće prije dvije, tri ili četiri godine? Dakle, mislim da jedno takvo upozorenje INA-i kao državnoj firmi još u većinskom državnom vlasništvu može biti snažna poruka i svima drugima koji žele ugroziti ili imaju nakane da zbog svojih profita i svojih zarada ugroze sigurnost i zdravlje ljudi. Mi kao Sabor bi to trebali napraviti. I još vam nešto želim reći kad je riječ o izvješću, ministrica je spomenula. Opet se ostavlja dojam kad je riječ o ovim epidemiološkim nalazima i zdravstvenom dijelu izvješća, opet se ostavlja dojam da se hoće nešto sakriti. Ja vas molim, nisam stručan da bih mogao reći u metodološkom smislu kako to izvješće treba izgledati, ali mi je razvidno ako se ide sa podacima za Sisačko-moslavačku županiju, a ne i za grad Sisak da se time prikriva prava istina. U tom županiji samo dva grada imaju nekakvu industriju Sisak i Kutina, ostalo je pretpovijesna poljoprivreda i zato govorimo o onome što je ozbiljan problem. Nemojmo to razvodnjavati općim podacima o županiji. pazite podaci, imamo 2000., 2001. Ništa se ne događa. Grad Sisak i Republika Hrvatska su u ravnoteži kad je riječ o incidenciji raka pluća, ali se onda nešto događa 2002. Odjedanput je povećanje za 14,8 stanovnika na 100 tisuća stanovnika, odnosno pokazuje se da 2002., 2003. i 2004. incidencija raka pluća u Sisku je ne za 2% veća, ne za 12%, nego za 24% veća nego u ostalim dijelovima Hrvatske. To se iz ove tablice da ja nisam ponovno nisam išao preračunavati ne bi vidjelo. Kad se uzmu samo ove tri godine, a ne znamo što je bilo 2005. i 2006., a valjda ćemo znati. Trebamo vidjeti kakvi su trendovi. Dakle, ja vas molim ovo izvješće neće imati pravu težinu i ne može biti prava podloga ako na bilo koji način prikrivamo istinu, pa i ovakvim statistikama. U svakom slučaju podržavam da se u ovaj plan ubace svakako kao u radnu skupinu i predstavnici eko udruge koja je osvijestila i podigla rekao prepoznavanja problema na jednu višu razinu u gradu Sisku i mislim da im je mjesto jer očigledno civilno društvo ima svoju funkciju i ulogu koju mu ne može, koju ne može nitko nadomjestiti bez obzira. Dakle, podržavamo izvješće ali kao inicijalno. I još nešto, molim vas da do kraja mandata napravimo još jedno

Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Mi kad smo u klubu HSS-a pokrenuli ovu raspravu putem zaključka da dobijemo izvješće ni u kom slučaju nismo htjeli vagati koliko je ova Vlada ili bivša napravila više ili manje za Sisak i Sisačku županiju. Htjeli smo upravo da to bude jedan motiv, da krenemo još snažnije naprijed i da pokušamo rješavati probleme za koje znamo da su prisutni već više godina. Međutim, ponašamo se koji puta prema okolini, a i prema svojima bližnjima na način da gurnemo glavu kao noj u pijesak i to nije dobro. Dobro je razgovarati otvoreno o problemima, pa čak ako su i ovakvog karaktera kao što je to zrak u Sisku i Sisačkoj županiji. Glavni razlog tog našeg zahtjeva je bila činjenica da je u 2005. godini 51 puta došlo do prekoračenja koncentracije srednje dnevne vrijednosti sumpornog dioksida, a sumporovog vodika 63 puta, dok je u 2006. godini sumporov vodik premašio okruglu brojku 100, a znamo da prekoračenja sumporovog dioksida ne smije biti viši od 3 puta tijekom jedne kalendarske godine, a sumporovog vodika ne smije biti više od 7 puta. Ovdje smo dobili detaljno izvješće u naslovu, međutim meni je neobično žao da upravo nema direktne relacije između ovoga što smo mi naveli u zaključku i u u odnosu na uzroke koji su upravo stvorili takvu situaciju i na mjere koje su se poduzele kako se to ne bi ubuduće događalo. Danas sam čuo nešto što me je zabrinulo na odboru od predsjednika eko udruge gdje je on rekao stanje je bolje u ovoj godini a bit će još bolje zato jer smo pomaknuli granične vrijednosti na gore. Da budem iskren ja nisam to pratio kroz donašanje podzakonskih akata znači, pravilnika i uredbi. Međutim, čuli smo uvjeravanja kako su te granične vrijednosti tolerantnije zato jer nam to dopuštaju čak i zakonske zakonske odredbe ukoliko testiramo svoje zakone sa onim što je u praksi Europske unije. Međutim, zbog toga bih i vjerojatno na ovo izvješće moglo govoriti kako se u Sisku živi dobro jer je kvaliteta zraka u hrvatskom prosjeku, osim ako ste ispod prosječne sreće pa se nađete među tristotinjak onih koji umiru od uzroka raka, jer ipak na tome području 7% ljudi više u odnosu na prosjek Hrvatske umire od raka. A ako gledamo rak pluća, onda na tome području 13% ljudi više u odnosu na prosjek Hrvatske umire od raka pluća. Međutim, interesantno je kako je Sisačko-moslavačka županija ispod prosjeka Hrvatske ukoliko pratimo evidenciju oboljevanja od raka. Ona je na 7 mjestu. Ali je jednako tako i interesantno da prema drugim kriterijima kad promatramo kolika je smrtnost onda je to potpuno nešto drugačije. Ja vjerujem da je to jedan i od razloga zašto nismo dobili podatke o oboljevanjima u 2005. i 2006. godini. Ja smatram da je to glavni nedostatak ovoga izvješća. Nadam se da ne bi mogli upotrijebiti riječi ili rečenicu vjerojatnost da ćete oboljeti od raka uslijed zagađenja zraka u Sisku je mala, ali vjerojatnost da ćete umrijeti od raka u Sisku je velika. Naprosto o tome govori ovo izvješće. Oboljevanje ispod prosjeka države, smrtnost znatno više iznad prosjeka države. Međutim, ono što bi mene zanimalo da li je to moguće i da li bi to bilo dobro zašto mi ne obavještavamo javnost o incidentima? Da li je to moguće obavljati putem radio postaje ili bi trebali svi Siščani biti pred automatskim uređajima svake sekunde ili bi trebali biti na Internet stranicama da prate to putem ministarstva? Pitam se što bi se dogodilo kad bi se u Sisku dogodio incident katastrofalnih razmjera? Da li ćemo mi čekati sat vremena, dva sata, tri da se podaci na uređaju ugase kako je prekoračenje izvan dozvoljenih granica? Da li imamo predviđen plan za tako izuzetne situacije? I da li imamo plan kako će i inspekcija postupiti interventno kada se to dogodi? Vidite to nismo vidjeli iz ovoga izvješća. Ja bih htio biti spokojan pa da znam da takve mogućnosti se pretpostavljaju da se mogu dogoditi. I da ima plan intervencija kako ćemo postupiti u takvom slučaju. Ovdje također nije dobro u izvješću što mi govorimo o godišnjim vrijednostima koncentracije štetnih tvari. Međutim, stvari se događaju dnevno. Stvari su aktualne zapravo stotinjak dana u godini, često puta se radi o minutama. Često puta se radi o sekundama. To nam govori i slučaj Martinović i Karlovačke pivovare u Karlovcu, gdje je bio splet nesretnih okolnosti doduše. Ali zato nije moguće u Sisku da se dogodi splet nespretnih i nesretnih okolnosti, nepovoljna ruža vjetrova. I što nakon toga? Nakon toga ćemo vjerojatno ustanoviti kako postoji nečija kaznena odgovornost. Nakon toga ćemo vjerojatno ustanoviti da je bilo i dosad zataškavanja slučajeva. I kako su neki organi i kako su neke državne institucije možda postupale krivo. Ono što proizlazi iz izvješća, ja smatram da je to važno, je prevelika odgovornost jedinica lokalne samouprave. Tu se ja upravo ne bi složio sa kolegom Šircom da oni mogu podnijeti taj prvi teret odgovornosti jer na njima je i organizacija praćenja. I što je najgore na njima je financiranje. Na njima je financiranje praćenja. imam pred sobom sporazum koji su sklopili Sisačko-moslavačka županija, grad Sisak i grad Petrinja i oni su za praćenje kakvoće zraka u Sisačko-moslavačkoj županiji odlučili kupiti potrebne uređaje i pratiti isto. Za to su izdvojili zajedno 639 tisuća 514 kuna. A također imam i odluku o zajedničkom financiranju projekta od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji im je dodijelio za proširenje područne mreže za praćenje kakvoće zraka 170 tisuća i 800 kuna. Gospodo, ako možemo za plastičnu ambalažu dati 500 milijuna kuna onda vjerojatno možemo za Sisak dati ispred državne institucije više od 170 tisuća kuna godišnje. Ja vjerujem upravo da je tu preveliki teret na gradovima i županijama i da je tu i ograničenje jer njihove financijske mogućnosti su skromne, ne bi sada elaborirao proračune gradova, općina i županija. Ali, potpuno je sigurno da bi Fond za zaštitu okoliša trebao intervenirati ovdje jednako tako kao i zagađivači. Našli smo u izvješću i interesantnu činjenicu pa citiram: "Na lokaciji Galdovo počela je raditi privremena postaja za praćenje kakvoće zraka koju je postavila rafinerija nafte Sisak na temelju rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Rafinerija Sisak je obavezna na toj lokaciji izgraditi automatsku mjernu postaju do travnja 2007. godine." Usput da pitam ministricu da li je to i ova ista postaja koja se navodi i u zaključcima gdje isto kažemo da to INA mora napraviti? Ja pretpostavljam da se radi o istom jer i u zaključcima piše obavezuje se INA da će izgraditi automatsku postaju na lokaciji Galdovo. Moje pitanje je jako jednostavno. Ukoliko postoji takva mogućnost da Ministarstvo zaštite okoliša izda nalog, rješenje zagađivaču da izradu postaju kojom ćemo pratiti kakvoću zraka zbog čega to nismo učinili prije. Vjerojatno smo mogli, vjerojatno smo to i morali, ne samo za Sisak nego i za sve druge lokacije gdje nam je zagađenje zraka preveliko i u svakom slučaju za one zagađivače za koje godinama pouzdano znamo da štetno djeluju na svoju okolinu. Bojim se da medicinsko izvješće koje smo dobili u šturom obliku nije dostavljeno Saboru zbog podataka koje bi čuli iz njega. Ja imam neke podatke, oni su šokantni. Reći ću, dobio sam ih iz izvora bliskih ministarstvu to se tako kaže čini mi se. I ovdje piše ovako: kronične bolesti donjeg dišnog sustava iz grada Siska, Sisačko-moslavačke županije i Hrvatske tijekom 2001. godine i 2005. godine vidljivo je slijedeće. U gradu Sisku bilježimo za tih pet godina porast od 121 na 239 hospitalizacija." Znači, tu je indeks 197 skoro dva puta. U Sisačko-moslavačkoj županiji porast je još veći, od 441 na tisuću 173. To je indeks 266. Znači, preko dva puta, odnosno preko dva Interesantan je podatak i za Hrvatsku. U istom razdoblju u Hrvatskoj je porast sa 16 tisuća 438 na 17 tisuća 478 ili indeks je 106, svega 6%. Pa evo, ja sam iznio ovaj podatak. Kažem, dobiven je iz izvora bliskih onim izvorima koji su nas trebali obavijestiti pa ako je netočan neka se demantira. Ja vjerujem da nije netočan. Hrvatska što se tiče infekcija gornjeg dišnog sustava i kroničnih bolesti indeks 6%, kod Sisačko-moslavačke županije 266. Znači, u indexu 260 više. Ono što je dobro u ovom izvješću su zaključci koji ipak unapređuju stanje, međutim vjerojatno bi to mogli još više unaprijediti pa ja predlažem da razmotri kako bi u samim zaključcima tražili mogućnost skraćenja rokova modernizacije, naravno za to je nadležna INA ali vjerojatno ne postoje više financijska ograničenja. Čuli smo da se INA zadužila za milijardu eura upravo zbog investicija i očito ta ograničenja više ne postoje. Vjerojatno ne postoje niti organizacijska ni kadrovska ograničenja, pa bilo bi dobro razmotriti mogućnost skraćenja rokova ne samo u Sisku nego i u Rijeci. Dobro je što smo uključili udruge u radne grupe. Dobro je što ćemo izvješća dostavljati svakih tri mjeseca saborskom odboru, ali jednako tako bilo bi dobro da i oni koji su najviše zainteresirani za to a to je grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija ta ista izvješća To je svega nekoliko kuna više troškova za papir i predlažem da se na taj način to distribuira. Ali ono što je jako važno ako ne i najvažnije kao epilog ovoga izvješća je plan aktivnosti donašanje mjera kojima bi mi ublažili posljedice kada je riječ o zdravlju, kada je riječ o oboljelima od karcinoma. Tu bi se više trebao angažirati onaj onaj koji zagađuje okoliš, tim ljudima bi se trebalo pomoći. Tu udrugu bi trebalo vjerojatno i sve druge udruge građana sufinancirati. I ja predlažem i molim ministricu pošto ona ovdje očito predstavlja dva ministarstva kada nam dođe u prosincu ove godine a ja mislim da to može i prije izvješće Ministarstva zdravstva da se izradi potpuna slika stanja zdravlja na tome području, naročito što se tiče obolijevanja od raka

Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, državna tajnice, kolegice i kolege. Mislim da je danas zaista već u ovom uvodu u raspravi klubova dosta rečeno o problemu zraka i okoliša u gradu Sisku a i danas je bio Odbor za zaštitu okoliša koji je imao jednu dobru raspravu o ovoj temi. Mislim da ne treba ponavljati danas zašto je došlo do toga da desetljećima u Rafineriju nafte u Sisku koja je ovdje detektirana kao jedan od glavnih zagađivača nije se uopće ulagalo u modernizaciju. Ja ću podsjetiti na zadnje ulaganje a bilo je 1986. godine. Mislim da je ovo izvješće koje je ministarstvo i Vlada uputili nama da ono ipak daje cjelovit prikaz propisa aktivnosti mjera i planova modernizacije rafinerije ali i ocjenu stanja kakvoće zraka u Sisku, da ono ništa ne skriva nego zaista govori na realan način što se to događa u Sisku. Nismo ni očekivali valjda da za svaki dan, za svako prekoračenje ovdje o tome raspravljamo. Moram vam reći da je nažalost u gradu Sisku sve veći broj ljudi koji umire od karcinoma pluća i bronhija ali i od jedne druge bolesti a to je leukemije koja je izazvana barem prema onome što stručnjaci kažu onečišćenjem benzenom. On karcenogeno djeluje upravo na Dakle, upravo taj jedan strah i bojazan izazvao je i pozornost građana a i samih civilnih udruga da se uključe u rješavanje te problematike. Međutim, ja moram ovdje istaknuti a iz ovog izvješća je vidljivo, iz izvješća koje je dao grad Sisak pa i Sisačko-moslavačka županija da su oni poduzimali čitav niz mjera negdje od 2000., '99. i upozoravali INA-u rafineriju u Sisku na ono što ona čini proizvodnjom takve nafte kakvu je proizvodila. Moram vam reći da se INA, nekoliko puta sam i sama bila sudionik takvih razgovora u ime županije i grada Siska. INA je svaki puta primala na znanje to, oglušavala se, donosila operativne planove, nekakve kratkoročne mjere. Ali nažalost, evo do 2004. kad je i Vlada se ozbiljno uključila i Ministarstvo u rješavanje te problematike ja bih rekla i pojačanim inspekcijama i nekim naredbama nije ništa poduzimala. Moram vam reći da ono što su danas neki kolege isticali da je veliki problem i mjerenja onečišćenja zraka u Sisku da mi u Sisku mjerimo kakvoću zraka na dvije klasične mjerne postaje. Jedna je u samom Capragu dakle naselju koje se nalazi ispod dimnjaka rafinerije, termoelektrane koja je i najugroženija ja bih rekla u gradu Sisku. To su dvije klasične. I druga je u samom centru grada u Ulici Stjepana i Antuna Radića. Od 2005. samog početka od siječnja mjeseca mjeri se i kakvoća zraka na jednoj automatskoj mjernoj postaji u sastavu državne mreže što financira Ministarstvo u naselju Caprag. I evo sada od od ove godine u naselju u Galdovu doduše privremena automatska dok se ne izgradi kompletna automatska postaja. Zašto u Galdovu? Jer se i građani a i oni koji se bave okolišom primjetili da zbog ruže vjetrova onečišćenja dakle čestog vjetra koji nosi upravo prema tom prigradskom naselju, a mogu vam reći da su i pokazatelji zdravstveni pokazali da je veliki broj oboljelih od karcinoma upravo u tom naselju postavili su i ovu odnosno sad je privremena postaja ali se postavlja automatska postaja. Kolega Pecek je sad rekao da se moglo i prije narediti INA-i da financira jednu takvu postaju. I ja se pitam zašto tada Ministarstvo i do dvije tisuće evo četvrte, pete nije prijašnje Ministarstvo naredilo isto tako podizanje jedne takve mjerne postaje. Ali moram svima vama reći da u samom centru grada nema problema tolikih s onečišćenjem. Zrak u samom centru grada nikada nije prešao one granične vrijednosti i nikada nije bio na takvoj alarmantnoj razini kao što je to u Capragu, Galdovu, Hrastelnici ili u rubnim dijelovima grada Siska. što bi još trebalo istaknuti, a što mogu reći kao prilog ovoj raspravi kao Sišćanka, moram vam reći da je važno istaknuti da inspekcija a mi to svi vidimo u gradu i na osnovu učestalih prigovora i zahtjeva građana i samog Gradskog poglavarstva, Županijskog poglavarstva vrlo često u posljednje vrijeme izlazi na teren, provodi svoje mjere. Evo sad smo vidjeli i u ovom izvješću da je čak 15 puta izašla, da je 5 puta ili 6 bilo onih 6 puta koje su bile izazvane jel' baš prekomjernim zagađenjem incidentima, da je i rafinerija to upozorenje inspekcije shvatila ozbiljno. Ja sam i na Odboru rekla da se čudim Rafineriji Sisak da je tako olako sve ove godine shvaćala ovaj problem zbog toga što je Rafinerija bila jedan od onih gospodarskih organizacija koji je prvi imao uopće službu zaštite okoliša. No doduše oni su se više bavili po mom saznanju zaštitom otpadnih voda iz INA-e koja isto tako, ovdje sam i na Odboru govorila isto na, zabrinjavajuća. Sisak je grad na tri rijeke. Kupa je, a potencijalno od nje i Sava jer je upravo izlaz iz tih otpadnih voda gotovo na samom ušću Kupe u Savu isto tako ugrožena. A kao što je kolega Ledinski na Odboru rekao to je evidentirano ne samo na ljudima koje ja smatram da su u ovom slučaju važniji, ali i na bilju odnosno na šumama koje su isto tako ugrožene u ovoj okolici. Važno je istaknuti da je u rujnu 2006. godine započela modernizacija i rekonstrukcija klaus postrojenja koje treba biti završeno do kolovoza ove godine i prema onome što se događa na gradilištu a svakodnevno prolazimo pored tog gradilišta Sišćani vjeruju da će biti i završeno. Da će taj smrad pokvarenih jaja koji je ponekad naročito u jutarnjim satima nemoguć, prestati, a i da će se intenzivirati i dinamika izvršenja planirane modernizacije Rafinerije Sisak. Smatramo da je prvi puta ozbiljno, koliko ja pratim, ova tablica ministrice u ovom izvješću točno govori o godinama i o terminima završetka. Inače je uvijek INA podnosila izvješće od od ili do, može 2010., može 2011. Ovdje je prvi puta INA dala konkretne i ja mislim, nisam stručnjak u tom području, ali realne vremenske okvire u kojima može završiti modernizaciju. Smatram isto da je potrebno detaljno praćenje epidemiološke situacije u gradu Sisku i dalje s obzirom na praćenje pobola od zloćudnih tumora. Ovdje je kolega Pecek napomenuo da on ima neke dokumente iz županije iz grada Siska. A ja sam danas vidjela kod naše zamjenice županice da ona ima gotovu ovu studiju koja govori o utjecaju okoliša na zdravlje pučanstva pa se nadam da će ona biti raspravljena na Županijskoj skupštini i Poglavarstvu do mjeseca lipnja jer je tako u Županijskoj skupštini bilo rečeno na upit nama vijećnicima. Pa da će i Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zaštite okoliša pa tako i mi dobiti konkretne pokazatelje koji neće biti preliminarni. Dakle neće biti oni koji su sakupljeni kao što je ministrica rekla po nekakvim drugim metodama nego da će stvarno biti obrađeni ti podaci iz kojih će biti vidljivo ovo stanje. I na kraju podržavam to sam i rekla na Odboru naročito i ovo što je Ministarstvo prihvatilo da i predstavnik Udruge Sisačke eko akcije uđe u ovu radnu skupinu i ovo redovno informiranje s tromjesjećnim izvještajem koje će INA dostaviti Vladi odnosno Vlada će kasnije dostavljati i Saboru i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. A moram ovdje još nešto reći. Ne znam je li se zna ali u gradu Sisku od nekog vremena naši stanovnici mogu dobiti i preko medija obavijesti o zagađenju, a i kad otvorite stranicu Večernjeg lista na onim regionalnim stranicama kad je grad Sisak onda vam se svakodnevno isto tako vrijednosti emisija dimnih plinova za dan prije iznose javnosti. Dakle javnost sve više je upoznata u gradu Sisku o ovom problemu što je jako dobro. Evo mislim da ovo izvješće treba prihvatiti kao cjelovito i dobro i da su, da je ovo izvješće potaklo i

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice, državna tajnice, kolegice i kolege. Pa evo, suglasan sam sa svima prethodnicima koji su istaknuli da je ovo jedno solidno, poticajno i napose potrebno izvješće, da je to dobra polazna osnova za evo i ovu kvalitetnu raspravu koju smo imali i ovdje u sabornici, ali isto tako danas održanom odboru. Vidljivo je iz ovog izvješća koje su sve poduzete mjere i napori, ali i aktivnosti svih subjekata kako u Sisku, dakle od neposrednih zagađivača do jedinice lokalne samouprave, dakle grada, županije, ministarstva ali i ostalih koji u ovom lancu u vertikali sudjeluju. No, unatoč svim naporima koje je poduzelo naročito ministarstvo mislim da svi skupa možemo zaključiti da mjere koje su poduzete nisu dale željeni rezultat, nije se uspjelo napraviti ono što je u konačnosti i bio i cilj, a ja bih rekao i želja prije svega stanovnika Siska i okolice. To je kvalitetniji i bolji život, kvalitetnija kvalitetnija i bolja zdravstvena zaštita svih kako uposlenika u INA-i ili u ostalim trgovačkim društvima koje egzistiraju i rade na području Siska tako i svih građana. Ali isto tako očito da je ovakovim aktivnostima znatno narušena i biljna, ali i životinjska vrsta na ovom području. Mi smo danas vrlo precizno rekli tko je i glavni krivac. Unatoč svim naporima koji su do sada poduzeti i koje poduzima INA se ne može izuzeti iz krivnje i ne može se nikako opravdati ovo silno prolongiranje preuzetih obveza s ciljem rješavanja gorućih problema na zaštiti okoliša. Ja ću malo i replicirati možda kolegu Šircu. Nije moguće da Grad Sisak ili Sisačko-moslavačka županija bez obzira na zakonske ovlasti učini nešto spektakularno na ovom području, jer je vidljivo to iz izvješća koje smo dobili i od grada, ali isto tako i od županije koje su sve napore činili naročito Grad Sisak tijekom proteklog vremenskog perioda. Ali su na žalost svi ti napori ostali na nivou vapaja. Tek kad je podnesena tužba jer očito da je to zadnja mjera koja je uz napore naravno i ministarstva i inspekcije i ostalih. Tek dakle nakon što je podnesena tužba u veljači ove godine nešto se bitnije počelo mijenjati u pridržavanju i poštivanju preuzetih rokova i obveza kod živim nešto malo nizvodnije kako je teško kad imate razrušenu privredu, razrušeno gospodarstvo ulagati u nove tehnologije i pritom sačuvati radna mjesta, pa je bojazan a to je dobro rekao i kolega Vidović u ime kluba bojazan svih onih koji imaju radno mjesto ili u rafineriji ili u nekim drugim tvrtkama za sigurnost radnog mjesta očito bila ispred kvalitete života svih sugrađanina. I bez obzira što možemo tražiti opravdanja u proteklom vremenskom periodu kad je INA u pitanju i tražiti olakotne okolnosti da tako kažem nikako ih ne možemo izuzeti odgovornosti od onoga što su svjesno činili. Ja ne želim generalizirati i optuživati INA-u kao sustav. Ali očito postoje pojedinci u upravi ili u tehnološkom procesu koji su morali voditi računa o poštivanju zakonskih obveza i zakonskih rješenja. Naime, i u ovom izvješću u okviru inspekcijskih mjera vrlo jasno se kaže da je rafineriji Sisak zabranjeno da prerađuje u svom tehnološkom procesu sirovu naftu sa sadržajem sumpora većim od Manje-više se INA i pridržavala ove zapovijedi ili kaže se u ovom izvješću da je utvrđeno da se, da je INA prerađivala naftu sa prosječnim sadržajem sumpora manjim od jedan posto. Ali to je onaj drugi apsurd, a to je da energent koji se koristio za rad sadržavao više od jedan posto sumpora. Dakle, nećemo prerađivati naftu, ali ćemo kao energent koristiti nešto što je isto tako ili možda i više štetnije od ovoga postojećega. U prijedlogu mjera i u prethodnim raspravama rekli smo što očekujemo od svih u ovome lancu, a ja napose od ministarstva tražim da dosljedno i doslovno traži od svih i zahtijeva od svih poštivanje dosegnutog zakonskog rješenja i dosegnutih zakonskih nivoa. Naravno, s ciljem i daljeg unapređenja i podizanja standarda u tom smislu vodeći računa primarno o zdravlju ljudi bez obzira tko bio u pitanju veliki ili mali subjekt. Segesta, Siscia ili ne znam ja netko od tih firmi koje su tamo ili veliki sustav kao što je i to ne samo u Sisku. Danas smo govorili o Rijeci, a vjerojatno ćemo morati razmisliti i o onom što vrlo brzo slijedi i nama u Slavonskom Brodu. Naime, ako smo iz ovog izvješća i svega ovoga što smo danas čuli i od predstavnika INA-e svjesni da jedan takav veliki sustav kao što je INA ima problema sa održavanje tehnološkog nivoa i zaštite prirode općenito, onda nam je lako shvatiti što se nama u Slavonskom Brodu i nizvodno dogoditi može kad u relativno kratkom vremenskom periodu počne raditi rafinerija nafte u Bosanskom Brodu. Prema informacijama koje imam preddogovor je potpisan. Riječ je o transakciji sa jednom ruskom tvrtkom koja traži od Bosne i Hercegovine ili od Republike Srpske nebitno da im se omogući nastavak proizvodnje s postojećom tehnologijom u naredne četiri godine. mi očekujemo od ministarstva, od hrvatske Vlade da nas sukladno pozitivnim zakonskim propisima maksimalno zaštiti bez obzira tko proizvodio i tko bio onečiščivać i na kojoj strani, pa evo jedan od apela da se u preventivnom smislu već sada obave sve potrebne radnje i aktivnosti kako se do povećanja štetnih emisija na ovom području ne bi došlo, odnosno ne bi se dogodilo. Stopa mortaliteta u Sisku je dosta velika i doista se nalazi u gornjoj polovici jedinica područne, odnosno regionalne samouprave u Hrvatskoj. Ona je 436,7 na 100 tisuća stanovnika. Nažalost mi u ovim uvjetima i kad nemamo tako jakih i velikih zagađivača imamo veću stopu mortaliteta. Na području Brodsko-posavske županije naime ta ta stopa je 440,7. Ako smo čuli, a ja doista vjerujem da smo svi svjesni štetnosti ovakovih zagađivača onda samo možemo očekivati da će mortalitet ne samo na području Brodsko-posavske županije već i susjednih biti znatno veći. Dakle, pa s ciljem da idemo u susret događajima ja još jednom podržavajući naravno ovo izvješće apeliram i molim da na vrijeme poduzmemo sve aktivnosti kako bi zaštitili sve građane Republike Hrvatske. Hvala vam Hvala. Replika, poštovani zastupnik Marko Širac. **Širac, Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, malu repliku kolegi Gavranu. Nadam se da neću izazvati veliku raspravu. Ja možem vas razumjeti kad uvažavate probleme naših jedinica lokalne samouprave da one ne moraju imati takve obaveze glede osiguranja zaštite okoliša. Međutim to je njihova ustavna obveza. To je njihova zakonska obaveza. Oni ako to ne mogu u našim zakonima i u Ustavu jasno propisano na koji način oni mogu potražiti pomoć u institucijama iznad sebe da se volja

To je generalni načelan stav, načelo supsidijarnosti, ali u ovom izvješću mi govorimo o konkretnom slučaju grad Sisak je bar temeljem ovoga što smo dobili kao prilog današnjoj raspravi dakle izvješću koje je dostavio i Grad Sisak ali i županija vrlo jasno rekao da je '83. godine poduzeo značajne aktivnosti na rješavanje ovog gorućeg problema. INA nije od jučer i problem zagađivanja nije od jučer. Tada nije bila zakonska obaveza ali je svijest o očaj odgovornosti prema svojim sugrađanima itekako bila naglašena. Grad Sisak je putem svojih službi niz puta tražio od INA-e da ispoštuje preuzete rokove. Siguran sam da su svi čelnici te jedinice lokalne samouprave vodili računa i o mogućnostima INA-e kao i ostalih trgovačkih društava na tom području. Ali kad je njihov apel ostao negdje nigdje, kad nije naišao na razumijevanje uz, a ovdje u ovom izvješću stoji 21 stavku koju su oni poduzeli bar prema INA-i i resornom ministarstvu nije im bilo druge već tražiti zaštitu od ministarstva, tražiti zaštitu od Vlade i tužiti INA-u zbog takvog čudnog, nekorektnog i nepoštenog ponašanja. Isto je učinila i Sisačko-moslavačka županija. Ja u tom smislu sam išao u mikropoziciju, naravno niti slučajno ne izuzimam od odgovornosti sve jedinice ma gdje bile za ono što im je zakonom propisano i što ne samo zbog zakona već zbog interesa kvalitete života svojih sugrađana Poštovani zastupnik Željko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Željko (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče, štovana ministrice, državna tajnice, kolegice i kolege. Evo, nekoliko riječi u ovom poodmaklom vremenu o ovoj točki o kojoj smo danas dosta govorili na Odboru za zaštitu okoliša. Evo prije nepuna dva mjeseca raspravljali smo isto o toj temi, tada istina sa ne ovako potpunim podacima koji je inicirao moj klub zastupnika. Drago mi je da sad nakon ovog vremena smo ipak dobili pokazatelje koji govore o tome što i kakvo stanje je i što se sve dešava u Sisku, u Sisačkoj županiji vezano na zagađenje zraka. Vidljivo je da je bilo prekoračenja mjera u dosta puta, prekoračenja zagađenja u praktički ekscesa koji se inače ne bi trebali dešavati. u jednome izvješću iz novina prilikom tužbe koju je gradonačelnik izvijestio da je podnio protiv INA-e rečeno je da je takav ponekad smrad da ljudi zatvaraju prozore, da ga ne mogu podnositi. To je vjerujem istina. Ali što je sa biljkama koje ne mogu zatvoriti prozore, one žive u prirodi i stalno podnose ta zagađenja. I upravo o tome želim danas reći par riječi ovdje, a to sam i zadnji puta na raspravi ako se sjećate govorio i pokazao pokazatelje koji postoje kod nas u Hrvatskoj koji se provode već 20 godina, a vezani su na osutost iglica i lišća kod stabala, odnosno praćenje oštećenosti šuma. Moram reći da o toj temi znam relativno dosta jer sam je li kao student nekada postavljao pokusne plohe u Njemačkoj dok sam bio na praksi i poslije toga je ta metoda primijenjena Hrvatskoj i kao takova se prati. Pa dozvolite evo nekoliko riječi da kažem o tome, s obzirom da ti pokazatelji su postali alarmantni zadnjih godina. Imam podatke zadnje za 2005. godinu. Za 2006. očekujemo da ćemo ih imati prezentirane kroz jedno mjesec dana pa ne mogu taj podatak iznijeti, ali vjerujem da će on potvrditi ovo stanje koje je. A stanje je sljedeće. Oštećenost je posebno pogoršala u toj 2005. godini i ona je porasla za 13%. Prije toga je oštećenost stabala na tom području bila relativno niska, čak ispod prosjeka za Republiku Hrvatsku. No sada sa ovakvim naglim povećanjem u jednoj godini ona se približava prosjeku i pitanje je u idućoj godini, a s obzirom da je bilo ekscesa, a vidljivo je iz ovih pokazatelja koje smo ovdje ovdje u izvješću čuli, da će taj prosjek biti veći nego što je za Hrvatsku. Ono što je simptomatično je da su najoštećenije naše glavne vrste i to hrast lužnjak kojega ima u pokupskom bazenu i zapravo kada govorimo o zaštiti zraka i tim zagađenjima u Sisku ne možemo gledati samo usko dio Siska, dio jedne gradske četvrti, druge, treće nego moramo gledati značajno šire upravo područje županije, a vjerojatno i šire dokle ta zagađenja dolaze. I stoga tih podataka koje radi šumarski institut u Jastrebarskom i koji se redovito publiciraju svake godine, vidljivo je da je povećanje oštećenja lista kod hrasta lužnjaka povećano sa 16,8% na 46,1%. To su znači oni stupnji zagađenja, oštećenosti koji se prate. Ono što je zanimljivo da praktički od tih podataka, znači svih biljaka koje postoje kod vrste hrasta lužnjaka, 7,8% je već praktički suho. To su oni stupanj 3 i 4 koje mi šumari zovemo sušci i koji se redovito moraju vaditi van, oni se vade kad su već u toj fazi 3b stupanj praktički da se može još nešto od njih iskoristiti da ako bi ostali godinu dana duže oni bi praktički bili bezvrijedni kao drvna masa u tom dijelu. hrast lužnjak je naša najvrednija vrsta i kada gledamo da praktički gotovo 8% tih stabala se posušilo u zadnje te dvije godine, to je jedan podatak koji je jako alarmantan a praktički to znači da evo svako 11., 12. stablo moralo biti izvađeno hrasta lužnjaka iz šume van. Znate šta znači kada u jednoj populaciji 10. ili svaki 11. mora ići van. To znači da je to alarmantno stanje i upravo ta praćenja pokazuju sve ono što je danas govoreno i na Odboru za zaštitu okoliša i ovdje u ovome izvješću koje se spominje da se nešto dešava tamo. To nešto što se dešava nije dobro, to je znači bolo naglo i moraju se poduzeti sve mjere da bi se to spriječilo. Tu svakako treba računati i na ekonomsku štetu koja nastaje za posebno hrvatske šume u tom dijelu, ali i za privatne šume koje tamo jesu i ona se vrlo lako da izračunati znate. I u tom dijelu INA i šume su isto državno poduzeće ali ako jedno radi štetu drugome, šume bi mogle tražiti nadoknadu te štete zbog zagađenja, a utvrdilo se da je INA glavni zagađivač. To nisu znači neke kisele kiše kao u Gorskom Kotaru kada imamo slučaj da dolaze iz Austrije pa neznamo da li je Slovenije, Austrije, Njemačke odakle i ne možemo ispostaviti štetu, ali ovdje bi mogli čak. Dalje, sljedeći podatak koji govori da je u stupnju 2. oštećenosti čak 38,3% stabala oštećeno, to pokazuje da ćemo iduće godine ili ovako nastavi zagađenje zraka doći u poziciju da tih 38% stabala hrasta bude isto tako u ovoj kategoriji 3 i 4, znači sušci koji će se morati posjeći. tome mjere koje se moraju poduzimati moraju se poduzimati promptno, odmah i bez odgađanja. I drago mi je da se u tom dijelu i grad Sisak i županija bez obzira tko je tamo na vlasti, su različite opcije, našli zajedničke snage i posebno ova ekološka udruga da su upozorili na probleme, da su praktički digli javnost i da smo mi evo i zahvaljujući ovome izvješću koje je bilo isprovocirano prije dva mjeseca od strane kluba HSS-a, ipak dobili podatke koji su točni i koji nam govore o tome što i kako se dešavalo. Kada uspoređujemo ove podatke koje ja imam vezano na oštećenost šuma u tom području, onda bih želio reći da ti podaci nisu bili takovi prije desetak godina ili više. Ja imam ovdje podatke koje sam izvadio u zadnjih 12 godina, tako da imam evo recimo mogu reći da su podaci 98. bili daleko povoljniji i 2000. i 2001. da značajnije odstupanje primjećujemo 2005. godine. znači mreža točaka 4x4 kilometra, znači na svakih 4 kilometra je mreža jedna točka kontrolna koja se redovito prati i upravo to potvrđuju ove podatke koje smo i danas čuli ovdje da su ti ekscesi bili prije. Biljka možda malo kasnije reagira pa onda prve godine nije bilo primijećeno, ali već u idućoj, u idućoj kontroli je došlo do toga. I to zapravo sve nas mora upozoriti da ono što se dešava oko nas djeluje na sve nas, ne samo na ljude. Najveći problem je kada se pojavio veći broj bolesti kod ljudi i onda su svi reagirali, ali moje kolege šumari to redovito prate i preko instituta i ti podaci su poznati javnosti. Oni se redovito i publiciraju na našim skupovima i prezentiraju se javnosti. No vidite, nitko se nije zabrinuo za to što je 8% hrasta lužnjaka su sušci, ali sada kada je došlo do toga da se vidi da je bolest i kod ljudi, onda smo se svi digli i galamu napravili bez obzira tko gdje, u gradu, u županiji, ekološkim udrugama ili ne. Prema tome zato bi trebalo ubuduće uvažavati sve te podatke koje postoje iz određenih struka slično i na drugim područjima i na taj način bi se moglo spriječiti da ne dođe do većih ekscesa a da se o njima taji. I zbog toga bi predložio da u zaključke kada ministarstvo bude podnosilo iduće zaključke ne znam da li u ovom sazivu ili u idućeme, da ne podnese samo podatke o zdravlju ljudi nego i o zdravlju biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje, da ti podaci se ne ograniče samo na grad Sisak nego na županiju i šire i onda ćemo moći pravilno i ispravno pratiti sve što se dešava na tom području, a pogotovo u to područje želimo, koliko znam da postoje inicijative da bi postao nekakvi regionalni park na tom području itd. sa stupnjem zagađenja kako je to sigurno neće biti onda jedan dobar prijedlog. Evo pošto mi vrijeme ističe, oprostite mi ako sam bio predugačak i ako sam samo ovu temu gledao sa jednog stajališta vezano na zaštitu i onečišćenje šuma koja je povezana, usko povezana sa onečišćenjima koja se ispuštaju u zrak u gradu Sisku. Ali vjerujte to nam je ozbiljna prijetnja prirodi i svima nama koji živimo tu. Evo pošto je kraj, zahvaljujem na pažnji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Evo vrlo kratko. Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, državna tajnice, evo samo kratko. Naime, ponukan malo ovim radom na odboru i dalje, morao sam nešto reći. Naime u ovom kvalitetnom izvješću stvarno ako čitamo dobronamjerno, možemo sve vidjeti. Ali ako politiziramo kao što smo politizirali onda se sve skupa mijenja. Ispada da u Sisku sada umiru ljudi, prije nisu umirali i slično. Posebno je bilo tragikomično kada je predsjednik Odbora gospodin Slavko Linić okrivio INA-u za sve, a sam je bio predsjednik Nadzornog odbora INA-e pa sam u vezi tog htio reći da je 2001. Vlada nešto napravila manje bi vjerojatno ljudi bilo, manje bi umiralo i manje bilo bolesno nego danas, ali evo tek je Vlada 2004. 6 mjeseci nakon konstruiranja Vlade već je donijela odluku da se INA mora rafinirati, da se mora stvarno modernizirati. Ta modernizacija bila je usporena i zbog tog da nije, zbog nesretne prodaje INA-nih 25 plus 1 posto gdje je mol mogao do besvijesti, mogao je stvarno odugovlačiti. Prema tome, nije to jedino zagađenje, svi smo imali zagađenja kroz cementare, kroz asfaltne baze, svašta je bilo. Prema tom, svi smo imali tih problema i moram pohvaliti ministarstvo koje je već kroz, zaštite okoliša, koje je kroz prikupljanje ovih svih mogućih korisnih sirovina očistilo okoliš itekako. Prema tome i onih 500 milijuna kuna je izvanredno dobro, dobro je utrošeno i pogledajmo malo okoliš, okoliš više nije kao što je bio. Prema tome, prihvatimo izvješće, pritisnimo maksimalno INA-u koliko je moguće, inspekcija to radi dobro, inspekcija je uvijek na raspolaganju za razliku od nekih dezinformacija koje smo čuli od eko grupe tamo, pa prema tom podržimo izvješće i u nadi da će sve skupa ići maksimalno brzo, a te stare rafinerije, cementare, kojekakve azbestne tvornice i slično nije stvarno lako likvidirati zbog radnih mjesta i mislim da će biti dobro. Hvala. Hvala. Ministrice? Hvala. Zaključujem raspravu.